Odkrito bom povedal, pred leti sem tudi sam razmišljal, da bi lahko s povečanjem iger na srečo športu in humanitarnim organizacijam prinesli več sredstev, seveda v pozitivnem smislu. Danes razmišljam drugače. Sama beseda monopol je po svoje slabšalna in ga je treba razbijati zaradi konkurence, ampak v primeru iger na srečo ima monopol popolnoma drugačno nalogo.

In zadaj dva pomembna momenta, socialni vidik zasvojenosti in vidik pranja denarja oziroma kriminalitete. Tudi v praksi se kaže, da je ta nevarnost in se lahko

pa je niste dali v javnost. Gre za analizo dveh strokovnjakov, Igorja Mastena in Ane Grdović Gnip, če se ne motim, nekako mi v javnosti ni najbolj znana. Potem ko sem to analizo danes predihal kot analitik, se sprašujem naslednje. Ta analiza se nanaša samo na stave,

bruto prihodke na prebivalca stavi manj kot 50 % v primerjavi s povprečjem v Evropski uniji. Tu je en takšen podatek, ki nam nekaj pove samo za področje stav. stav. S to njihovo analizo potem govorijo, kaj bi ta zakon prinesel, in se poigrajo s številkami. Evropa naj bi danes v povprečju na prebivalca 310 evrov vlagala v stave, v Sloveniji okrog 100 evrov. In se igrajo s tem povečanjem, kaj bi to prineslo, in pridejo potem na področje, če bi ta zakon začel veljati,

Drugo je pa potem še loterija. Tu je tisti vidik. Ta analiza sicer nekaj pove v enem delu, ampak se niti z besedo ne dotakne socialnega vidika, zasvojenosti. Če se na to opremo, ker nekaj nam je pa zdaj prišlo pod roke. Zato je človek seveda v dvomih in ne poznam razloga, zakaj se niste potrudili pa neke konkretne analize ljudem dali. Ker to področje je po svoje nevarno. Druga analiza, na katero se lahko obrnemo. Pustimo tiste analize, ki so bile zavajajoče, pa kot je že kolega prej govoril, so bile potem s pomočjo odvetnika celo odstranjene, ker so zavajale.

Potencialne dodatne koncesijske dajatve bi za obe fundaciji skupaj ob odprtju trga v najboljšem primeru znašale 90 milijonov evrov, hkrati pa bi se bistveno povečalo tveganje za zasvojenost z igrami na srečo.

To se pravi, vsi izgubljajo. In kar smo že prej rekli, delničarji Loterije Slovenije, zdaj vsako leto sredstva prejmejo tako država kot obe fundaciji, v tem primeru pa bi se dobički namesto k obema fundacijama, športnim organizacijam in državi stekli v zasebne žepe. To so te raziskave. Mislim, da so relevantne, če je bilo to javno narejeno. Pri tem je potrebno posebej poudariti še, da v primeru loterijskih iger do do tega učinka sploh ne bi prišlo, saj bi v primeru, ko bi sredstva za glavne dobitke v loterijskih igrah namesto enega zbiralo več prirediteljev, to povzročilo razdrobitev in znižanje vrednosti glavnih dobitkov, ki so ključni motivator za vstop igralcev v igro.

vprašanje je, ali se te dve ministrstvi strinjata s to zakonodajo ali ste ju dobesedno prisilili v to. Kajti posledice na socialnem vidiku so lahko katastrofalne.

na tem področju »hazard« in da potem določen procent ljudi zaide v to in na drugi strani nastanejo socialni problemi, ki jih mora pa tako ali tako potem država reševati. Toliko, hvala.

ki smo jo hvala bogu uspeli preprečiti tukaj. Danes govorimo o koncesijah pri igrah na srečo. Sprašujem se, zakaj ste se, gospod minister, tako odločili glede na vsa nasprotujoča mnenja vseh vpletenih v ta zakon? Ne bom špekulirala o tem, preberemo pa lahko marsikaj. Ampak kakorkoli. Ni nam jasno, kakšen je cilj Ministrstva za finance s predlogom novele. Namreč, v odgovoru na moje poslansko vprašanje, ki sem vam ga postavila že pred časom, ste mi odgovorili, da bo »predlagani sistem dodeljevanja koncesij omogočil aktivnejše vodenje koncesijske politike, ki bo obstoječo igralniško ponudbo postopoma preusmerila na tista področja, kjer obstajajo tržni pogoji in povpraševanje«, konec navedka. Ali torej zasledujete cilj liberalizacije trga ali varstvo potrošnikov in preprečevanje negativnih vplivov pretiranega igranja iger na srečo, torej odvisnosti? Če se namreč želi ščititi igralce, mora biti ponudba omejena in ne sme omogočati ali pa, da rečem, spodbujati nekega lova na nove igralce. Danes sta tudi že moja kolega Igor in Jože povedala, da niste pripravili analiz. Zakaj ne? To je zelo zanimivo. Vse to, kar se je s tem zakonom pravzaprav dogajalo, tisto skrivanje pa objavljanje takšne in drugačne verzije, in potem na koncu prileti noter nekaj, kar zadeva Loterijo Slovenije in tako dalje. To je zanimivo ravnanje, sploh pa zanimivo ravnanje, če to počne minister za finance. Najmanj, kar je, seveda takoj poslanci začnemo sumiti, da se nekaj čudnega dogaja. No in potem dobimo pisma

Gospod minister, vi ste sami dejali, citiram: »Ta zakon daje možnost, da se še komu kaj podeli.« Konec navedka. Zato torej skrivate, kateri lobisti so sodelovali pri nastajanju tega zakona? »Da se še komu kaj podeli.« Vprašanje je, komu in zakaj boste kaj podelili. Še več. Kaj se je zgodilo pri tem zakonu? Praktično vse humanitarne, invalidske in športne organizacije nas opozarjajo na nevarnost in škodljive spremembe tega zakona,

Društvo distrofikov Slovenije, Svet za invalide Republike Slovenije, Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen, Zveza sožitje – zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, Zveza društev slepih in slabovidnih, Združenje invalidov, Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Zveza društev gluhih in naglušnih, Društvo Vita za pomoč pri nezgodni poškodbi glave, Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije, Društvo paralitikov Slovenije, to je že 12. organizacija, in pa 13. Nacionalni svet invalidskih organizacij. To je 13 samo invalidskih organizacij, ki so nam pisale, da se ne strinjajo s spremembami tega zakona. Da ostalih humanitarnih in športnih niti ne bom naštevala. Gospod minister, Gospod minister, tukaj gre za eno čudno »mučko«, ki se jo greste, »mučko« v navednicah, seveda, z zelo nejasnimi cilji, oziroma vi jih verjetno imate, ampak nam jih niste povedali niti jih niste z analizami dokazali in predstavili poslancem, zato ne vemo točno, kakšni bodo učinki te ureditve. Tudi ni jasno, kaj se bo zgodilo s sofinanciranjem tistih projektov, ki so jih sedaj te raznorazne organizacije lahko financirale iz tega denarja, za katerega so vedele, koliko ga bodo dobile, in so seveda izvajale te projekte. Zato vam moram povedati, da v LMŠ kategorično nasprotujemo temu predlogu in zavračamo ta predlog sprememb. Upamo, da bodo tako ravnali tudi drugi kolegi, zato ker situacije, v kakršni smo, tudi z vsemi temi pufi, ki ste jih ne nazadnje v tej vladi naredili v letu in pol, zelo zelo težko preživeti v naslednjih letih. Zato bi vas jaz vljudno prosila, da se zadržite vseh teh škodljivih

sprejetja ali nesprejetja, se pravi, če se sprejme zakon v Državnem zboru, določa kriterije, komu lahko, ni nujno da, minister za finance podeli koncesijo. Tako da bo popolnoma jasno. Se pravi, zakonski pogoji za dodelitev katerekoli koncesije so določeni v samem zakonu, kar pomeni, da se na podlagi izpolnjevanja pogojev dodeljuje koncesija. Že večkrat sem danes ponovil in tako naprej. Imel sem, mislim da, dva stika z igralniškim sektorjem, oba sta prijavljena na KPK. To si lahko pogledate na spletnih straneh. Vse ostalo so nedobronamerne insinuacije in nimam z nobenimi tujimi igralniškimi družbami nobenih stikov, kakršnikoli drugih razen tistih, ki so bili prijavljeni. Izgleda, da moram tukaj ponavljati, mislim, da zdajle tretjič to ponavljam. Naslednja zadeva, kar govorite o igralništvu. Danes je na razpolago 45 koncesij za igralne salone, danih jih je 22 ali 23. Tudi na podlagi javnih razpisov in tako naprej se v bistvu ne prijavljajo drugi, tako da je tukaj ne nazadnje ponudba večja od povpraševanja že po sedanji zakonodaji. S tega zornega kota, če govorimo zdaj o igralniškem trgu

Prepričan sem, da je današnja razprava konstruktivna, in na osnovi današnje razprave sem prepričan, da lahko pridemo vsi do spoznanja, da potrebujemo določene spremembe na področju Zakona o igrah na srečo.

spremembi tega zakona. Prepričan sem, da stanje na področju igralništva v Sloveniji ni idealno in da ta segment potrebuje spremembe. Če gremo na področje športnih stav, sem jaz prepričan, da

govorijo, da te igre niso dostopne. Vsak bencinski servis, vsaka pošta danes razpolaga z možnostjo, da igralci te igre uporabljajo in igrajo. To pomeni, da je dostopnost v Sloveniji precejšnja.

Prepričan sem, da se z zakonom o igralništvu, ki je pripravljen v danem trenutku, koncesijske dajatve ne bodo zmanjšale, in tudi ne vidim nobenih razlogov za zmanjšanje teh prihodkov za FIHO in za FŠO. Sploh s tem, ker bi se s tem zakonom v Sloveniji vzpostavila še večja regulativnost in še večji nadzor.

Dejansko je Državni zbor takrat izglasoval ta zakon, potem pa po nekih pritiskih, po četrtem glasovanju oziroma po vetu Državnega sveta predlog sprememb za liberalizacijo oziroma odprtje trga športnih stav takrat ni dobil zelene luči. Kljub temu da so nekateri klubi in celo nekatere panožne zveze sam sistem odpiranja takrat podprli. Kot sem že rekel, ključna zadeva se mi zdi, da si tukaj nekateri poskušajo zatiskati oči, tudi recimo, da se te koncesije podeljujejo tujcem. Res je, podeljujejo se tujcem, vendar z namenom, da bo Slovenija dobila denar.

spremembe na tem področju, da se prepreči odtekanje denarja v tujino in prepreči odtekanje, zmanjševanje sredstev za slovenski proračun. Še enkrat, zadeva je v prvem branju in zato res ne vidim razloga, da na takšen način opozicija temu predlogu zakona nasprotuje. Prepričan sem, da so z določenimi popravki nekateri predlogi in opombe, opozorila s strani opozicije verjetno utemeljeni, v veliki večini pa je po mojem tukaj predvsem strah nekaterih in zagovarjanje obdržanja monopolnega položaja. Monopolni položaj pa se mi zdi, da vsekakor ni optimalno stanje. Hvala lepa. Besedo ima Matjaž Nemec, pripravi naj se Primož Siter. Izvolite. **MATJAŽ NEMEC (PS SD):** Hvala lepa, spoštovani podpredsednik, za besedo. Spoštovani minister, kolegice, kolegi!

gre za odločitve, ki bodo usodno vplivale ne samo na tiste posameznike, ki radi gemblajo oziroma se poslužujejo možnosti igranja iger na srečo, tako klasičnih kot posebnih,

ko smo bili pred meseci seznanjeni, da je nastal prvi dokument, ki praktično v ničemer več ni podoben dokumentu, ki ga obravnavamo v Državnem zboru – vzbuja nek upravičen dvom o početju predvsem Vlade, ministrstva in posledično stranke SDS. Kajti jasno in glasno so se oglasili praktično vse relevantne organizacije s področja prirejanja iger na srečo ter tisti, ki so neposredni prejemniki denarja iz tega naslova. naslova. Vsem se zdi popoln nesmisel predlagati zakon, ki tako neposredno škoduje vsem vpletenim, kar je povsem razvidno iz dopisov vseh, ki so nas obiskali v poslanskih skupinah in ki so nam pisali. Najdemo kar nekaj anomalij in posebnosti za naš slovenski prostor. Mi imamo relativno omejen trg tako za posebne kot za klasične igre na srečo. Vsaj pri posebnih smo nekoliko bolj odvisni od tujine, medtem ko smo, kar se tiče klasičnih, v v bistvu zelo omejeni na dvomilijonski trg. Tudi ko so se v preteklosti pojavili produkti, ki jih je recimo slovenska loterija, Loterija Slovenije, uvozila, govorim o Super Lotu ali o Vikinglottu, je bilo moč skozi analize razumeti, da se trg ni povečal, ampak se je preprosto samo prerazporedila pogača igralcev. Torej tisti, ki je nekoč igral samo v Loteriji Slovenije, danes mogoče igra v kakšni skandinavsko-slovenski navezi, ki je oblikovala Vikinglotto ali katero drugo ponudbo. Prav neverjetno je, kako neposreden vpliv bi imelo sprejetje na pravice zaposlenih, ko govorimo o igralništvu. Sam prihajam iz Nove Gorice, slovenskega Las Vegasa, kjer smo praktično odraščali ob igralništvu, ne samo ob njegovih pozitivnih plateh, ampak tudi ob negativnih. Pozitivnih plati je bilo kar precej. Govorim o zlatih devetdesetih, tudi kasneje, ko je dejansko podjetje Hit, največji igralniški ponudnik, relativno veliko vračalo v lokalno skupnost, ne samo v obliki koncesnin, ampak dejansko s sponzoriranjem kulture, športa in vsega, kar pride zraven. Napredek je bil takrat izjemen. Po drugi strani so tudi negativne posledice, kar je povzročilo odprtje klinike za odvajanje od iger na srečo. Tudi v tem smislu je Nova Gorica center, mimo katerega ne moremo iti. Obogaten z izkušnjo tako posebnih kot klasičnih iger na srečo lahko s popolno zavestjo opozarjam, da bo ta liberalizacija neposredno škodila ne samo socialnemu vidiku, ampak tudi zdravstvenemu vidiku in tudi finančnemu vidiku. Torej, vse tri ključne plati, ki bi kot posebna vrsta gospodarske panoge morale biti pokrite s strani

da bi odpirali trg na takšen način, da ne bi država izgubljala nadzora nad tem, kar se dogaja. Novi ponudniki. Se opravičujem, jaz vidim 52. člen – kateri od ponudnikov, ko govorimo

trg? Odpiramo neko nekonkurenčnost za ponudnike, ki slabi predvsem slovenske invalide po eni strani in slovenski šport po drugi strani. Gre za to, da odpiramo paleto možnosti agresivnega oglaševanja, zaradi tega ker bodo ponudniki primorani biti za relativno majhen trg bistveno bolj agresivni, da ne govorim o tem, da se s tem znižajo kvote in ravno tako prispevki, ki se potem vračajo v šport, v kulturo ali pa, če želite, invalidnim organizacijam. Tisto, kar predvsem bode v oči in o čemer se sliši glas iz Nove Gorice, je to, da s to odločitvijo neposredno obdavčujemo napitnine, ki so do zdaj veljale za enega od glavnih prihodkov, ki je bil dejansko pripet k plači in je bil obravnavan kot takšen.

panogi, ki se je zaradi razmer, ne samo zaradi gospodarske krize izpred 10 in več let, ampak predvsem zaradi covida in celotne gospodarske situacije, ki je dejansko okrog 400 kilometrov, kjer so ponudniki dnevni migranti oziroma igralci, dnevni migranti, ki uporabljajo naše igralnice, v bistvu postavljeni v položaj, ko bodo naši delavci osiromašeni za konkreten zaslužek predvsem iz naslova dodatne obdavčitve. Evropska sodišča v 60 primerih ugotavljala, da je regulacija, torej preprečitev, da bi se trgi odpirali, in omejevanje v monopole, duopole v tem primeru, v tej gospodarski panogi koristno in nujno. Tega se poslužujejo vsi. Nekdo pred menoj je razpravljal o tem, da praktično ni države, kjer bi se to omejevalo. Ni res. Dejansko poznamo večino držav Evropske unije, začenši s Španijo in Litvo, ki to regulirajo. Kot že rečeno, 60 sodb evropskih sodišč je temu pritrdilo. To ni navadna panoga, to ni panoga, v kateri bi sklepali posle pod mizo in dejansko brez analiz pripravljali take zakone ali pa brez analiz, kar se je zgodilo v tem mandatu, dodeljevali koncesije. Konkretno govorim o primeru na Goriškem. Pri tem je vtis, da se pripravlja teren za enega velikega ponudnika. Zakaj? Posega se v celotno območje Zakona o igrah na srečo, tako klasičnih kot posebnih, za pripravljen en prostor, glejte ga, zlomka, za enega in edinega avstrijskega ponudnika, ki sliši na ime Novomatic. To je potrebno reči, zato da se bo slišalo. Nič ni narobe, če bi ponudnik prišel v Slovenijo v smislu, da bi dokapitaliziral kakšno pomembno podjetje in sodeloval pri rasti. Ampak vemo, da ni tako, zaradi tega ker je preveč selektivno pripravljen ta zakon, zato da odpira prostor, in tega ni težko dokazati, enemu ponudniku, ki nosi ime, ki sem ga prej izrekel.

zasvojenosti, ki jo povzročajo igre na srečo. S tem se je potrebno navaditi živeti. Vsak manko regulacije na tem področju je lahko usoden. Kako bi si lahko predstavljali Slovenijo,

vseh oblik iger na srečo brez kakršnekoli regulacije? Imamo bistveno večje število zasvojenosti, verjemite, prihajam iz Nove Gorice in vem, o čem govorim. Govorim o tem, da se na takšen način bistveno bolj posega v zdravstveni del, torej v zdravstveno blagajno, ter v socialni del, da ne govorim, kaj vse se povzroči s tem, ko se skrhajo odnosi ali razbijejo družine zaradi stisk, ki prihajajo iz te panoge. Seveda je ta panoga izjemnega pomena. Hit je za Novo Gorico in za Goriško prvi in največji zaposlovalec, zato mi verjemite, da vse, kar izrečemo, in vse, kar preštudiramo na račun tega zakona, počnemo z vidika izkušenj, ki smo si jih v svojem okolju ustvarili v zadnjih 30 letih obstoja tega podjetja. Pa ne na moj račun. Jaz imam priložnost govoriti s predstavniki sindikatov in s predstavniki delavcev, z vodstvenimi kadri, ob tem, da smo rastli ob tem podjetju in vemo, kakšne posledice bi ta liberalizacija imela za igralce in seveda za celotno družbo kot takšno. Dejansko se ustvarja vtis, da z nepremišljenim, rokohitrskim početjem odpiramo Pandorino skrinjico, za katero bomo bistveno več plačali, kot od te priložnosti dobili. Kdor misli, da se bo pogača povečala in da bo kdorkoli od tega imel kaj več – mogoče se bo samo podjetje neposredno vključilo v našo ponudbo in dejansko s tem onemogočilo tista dobra, zdrava podjetja, ki so regulirana na način, da se odplačuje družbi, vse stranske učinke ali večino njih vrača na način, da se to vrne predvsem invalidskim organizacijam ter seveda slovenskemu športu. športu. Apeliram, veliko je bilo rečenega in nimam več časa na razpolago, da se ob tem predlogu resnično zamislimo, kaj s tem počnemo. Govorim vam kot nekdo, ki je to živel celotno mladost in se zaveda vseh pozitivnih in negativnih negativnih pripetljajev, ki se zgodijo zaradi igralništva. Igralništvo je zanimiva panoga, ampak sta potrebna državni nadzor in omejevanje, ne pa liberalizacija. Hvala lepa.

izpostavili, pa tudi v končni fazi predstavniki ministrstva in koalicije, je deregulacija. Ne bom okolišil, na začetku se bom posvetil trem stvarem,ki se mi zdijo problematične, in utemeljil tudi, zakaj v Poslanski skupini Levica tega niti na prvem branju ne bomo podprli. Najprej. Deregulacija je najbolj plodno orodje za prihodnjo, enkrat ko se bo zgodila, privatizacijo. Če imamo mi podjetja, ki poslujejo dobro, ki so bodisi v občinski bodisi v državni lasti, ni nikakršne potrebe po tem, da kompliciramo s privatizacijo. Razen seveda, če so tukaj osebne povezave ali osebni interesi. Kakšna je izkušnja s privatiziranimi podjetji nekoč v državni lasti? Mislim, da lahko v Sloveniji napišemo zelo dolg seznam neuspešnih projektov privatizacije. Zadnja, morebiti najbolj boleča, gotovo se je vsi spomnite, je primer Adrie, v katero se je vložilo najprej 85 milijonov, potem se jo je prodalo nekemu podjetju, težkemu 25 tisoč evrov, za 100 tisoč evrov, kar je smešna številka, in zraven še z dokapitalizacijo podarilo tri in nekaj milijonov evrov in tako naprej in tako naprej. Da ne govorimo o socialnih stiskah, ki so posledično pestile zaposlene v Adrii. Pa to je zgolj eden eden od primerov bržkone štirimestnega števila podjetij, ki smo jih na takšen ali drugačen način v zadnjih 30 letih gledali iti skozi proces privatizacije. Druga stvar, drugi problem pričujočega predloga zakona, ki je danes že nekajkrat udaril ven v razpravi, je problem invalidov in invalidskih organizacij. Kaj zaboga ima ta vlada takšen problem z invalidi in reveži? Mi smo dva, tri dni zdaj tukaj, spoštovani minister, obravnavamo predloge, ki niso bili v pristojnosti vašega resorja, zakon o debirokratizaciji pa zakon o dolgotrajni oskrbi, zakon o osebni asistenci

In zdaj FIHO, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, prihaja z nekim pozivom, prihaja z analizo, s projekcijo tega, kaj zakonske spremembe iz tega zakona prinašajo na področju njihovega financiranja, nekaj, kar bi morali na ministrstvu vi sami narediti, pa niste. In pravijo: »Ej, za 30 % bo upadlo financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij iz naslova

Tudi argument, ej, če imamo pet koncesionarjev oziroma če bo tukaj pet dejavnih naslovov, se ne bo nikakor spremenilo na področju za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij – ni res! Če bo pet playerjev na trgu, to pomeni večjo konkurenco na trgu, to avtomatsko pomeni po tržni logiki večje sklade za dobitke, ker bodo ti playerji ker bodo ti playerji na trgu tekmovali med sabo, to se razume. In ko imamo na trgu večje sklade, se razume, da je razlika med prihodki in odhodki manjša. Ta razlika pa je osnova potem za izračun višine dajatve za invalidske in humanitarne organizacije. To je ta zelo preprosta osnovnošolska računica, ki je na ministrstvu niste uspeli razumeti, očitno.

Zasvojenost je, je že moj predhodnik poudaril, nekaj, kar je pri igrah na srečo stalnica, čemur se očitno ne moremo ogniti. Pripelje do marsikatere problematične osebne in družbene prakse, do kaznivih dejanj, dolgov, družinskih tragedij, tudi o samomorih sem uvodoma uvodoma govoril. Družbena škoda je tukaj čisto finančno merljiva, če je treba zasvojenost zdraviti. Posledica deregulacije tega področja na tem delu je popolnoma finančno merljiva. Tukaj sem vesel, da so poslanke in poslanci Nove Slovenije v preteklosti kazali nekaj posluha za za družbene korake na tej točki, torej zdravljenje odvisnosti oziroma zasvojenosti, in sem od njih pričakoval več doslednosti do svojih lastnih načel. Spoštovani minister, na področju privatizacije

da ne govorim o osebnih in družbenih aspektih tega, kar tovrstna deregulacija pomeni na področju zasvojenosti in družbenega vpliva in zdravljenja le-tega. Hvala lepa.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

Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v torek, 26. 10. 2021, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. 15 minut po prekinitvi današnje seje Državnega zbora se bosta pričeli 62. seja Odbora za finance in 55. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Prekinjam 26. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali v ponedeljek, 25. oktobra, ob 9. uri. Hvala lepa. Hvala